Evo prelazimo na za danas zadnju točku dnevnog reda. A to je - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Registru Vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 52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 Raspravu su proveli 3 odbora, za zakonodavstvo, za Ustav, Poslovnik i politički sustav, za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Gospodin ministar uprave Arsen Bauk. Izvolite. **Bauk, Arsen (SDP)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Dakle radi se o jednoj možemo je ipak nazvati tehničkoj izmjeni zakona obzirom da smo primijetili da primjena postojećeg zakona nije dakle ispunila ono ono što je trebala i da je u provedbi došlo do određenih problema koje mislimo da ćemo ovim izmjenama ukloniti. Dakle, odredbom članka 23. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina utvrđeno je da s ciljem unapređivanja, očuvanja i zaštite položaja manjina u društvu pripadnici nacionalnih manjina biraju svoje predstavnike radi sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća i predstavnika nacionalnih manjina. Odredbama Ustavnog zakona također je propisano da vijeća nacionalnih manjina lokalne i područne samouprave mogu radi usklađivanja i unapređenja zajedničkih interesa osnovati koordinacije vijeća nacionalnih manjina te da vijeća nacionalnih manjina jedinica područne samouprave mogu osnivati koordinacije vijeća za područje RH kada je sporazumu o osnivanju koordinacije pristupilo više od polovine vijeća nacionalnih manjina područne, odnosno regionalne samouprave. Za vijeća nacionalnih manjina i za koordinacije vijeća nacionalnih manjina Ustavnim zakonom je propisano stjecanje pravne osobnosti. Kako se svojstvo pravne osobe stječe upisom u Registar, postupak i način registracije vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina uređen je ovim zakonom dok su oblik i sadržaj te vođenje registra i obrasci zahtjev za upis u Registar vijeća uređeni podzakonskim aktom, konkretno Pravilnikom o obliku, sadržaju i načinu vođenja registra itd. Dosadašnja primjena Zakona o registru ukazala je na određene poteškoće, složenost, neujednačenost i sporost u provedbi propisanog postupka upisa subjekata u registar te je s ciljem uklanjanja navedenih problema bilo nužno izmijeniti i dopuniti postojeći zakon. Dakle, sadržaj na koji se odnosi ovaj zakon je uklanjanje, uređivanje sljedećih pitanja, uklanjanje dvojbi vezanih uz podnošenje zahtjeva za preregistraciju i mogućnost preregistracije Vijeća nacionalnih manjina koja su bila upisana u Registar Vijeća nacionalnih manjina prema ranije važećim propisima, uređivanje nadležnosti za nadzor zakonitosti statuta Vijeća nacionalnih manjina i odmjeravanje statuta koordinacija Vijeća nacionalnih manjina, uređivanje sadržaja rješenja o upisivanju subjekata u registar i uređivanja načina određivanja članova koordinacija vijeća nacionalnih manjina. Također predlažemo da se zakon donese po hitnom postupku jer ocjenjujemo da donošenje Zakona zahtijevaju osobito opravdani ali ono što je bitno također da su izbori za članove vijeća nacionalnih manjina i za predstavnike nacionalne manjine u jedinicama lokalne samouprave održane 10. srpnja 2011. godine, da je održavanje izbore proteklo više od 6 mjeseci a da je postupak upisa u registar odnosno izdavanje rješenja o upisu vijeća u registar sukladno postojećem Zakonu složeno i sporo zbog čega su izabrana vijeća onemogućena u ostvarivanju odgovarajućih prava i obveza uređenih Ustavnim zakonom isto tako se predlaže da Zakon stupi na snagu danom objave u Narodnim novinama. i ovaj Zakon prigoda da se raspravi nešto šire o ovoj problematici te vjerujem da će ova rasprava doprinijeti da ovu materiju reguliramo na bolji način nego što je to do sada. Uvažavajući ono što je postignuti u u prethodnom razdoblju za vrijeme prethodne Vlade. Zahvaljujem. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa ministru uprave i članu Vlade Republike Hrvatske. DA li žele izvjestitelji radnih tijela i odbora? Da. Izvolite, zastupnik Furio Radin u ime Odbora za ljudska prava. Hvala gospodine potpredsjedniče. Ovaj Odbor, ovaj Konačni prijedlog zakona je razmatrao kao matično radno tijelo. Većina članova u raspravi je podržala predložene izmjene i dopune Zakona ocjenjujući da je neprihvatljivo da niti 7 mjeseci nakon izbora nije registrirano niti jedno vijeće nacionalnih manjina. Postavljeno je pitanje jesu li problem samo zakonodavne prepreke ili se radi o drugim razlozima nefunkcioniranja vijeća što bi trebalo detaljnije istražiti. Izraženo je mišljenje da bi kada su u pitanju koordinacije vijeća koje se osnivaju za područje Republike Hrvatske trebalo zakonsku odredbu precizirati naglašavajući da se radi o koordinacijama koje djeluju na području čitave Republike Hrvatske kako bi se izbjegle moguće dvojbe. Predstavnik predlagatelja je dajući objašnjenje u vezi ovim prijedlogom konstatirao je da u članku 3. Zakona koji nije predmet predloženih izmjena i dopuna precizno treba definira subjekt upisa u registar, pa se ne očekuje da bi u praksi moglo biti dvojbe u provedbi provedbi ove zakonske odredbe. U raspravi je predlagatelj ukazao na pitanje čije zakonsko uređivanje otvoreno a na koja su predstavnici nacionalnih manjina u ovom odboru ukazivali u prethodnom mandatu. I sada se to nadovezuje na ono što je rekao ministar na to da postoji niz pitanja koji se moraju, na ovom području se moraju regulirati i drugim zakonima. Ukazano i to su više-manje ta pitanja, jer ovaj Odbor je već više puta raspravljao o tim temama, znači radilo bi se manje-više o tim pitanjima. Ukazano je tako na problem provedbe izbora za vijeća i predstavnika nacionalnih manjina čije zakonsko uređivanje odbor više puta zahtijevao, znači to je prvi problem koji se morao urediti i to je način kako će se provoditi izbori, jer sada se ono provodi, ti izbori provode po analogijama na druga zakonska rješenja, te analogije bi trebalo jedanput za sve precizno definirati zakonski. Drugo, uočen je problem nedostatka zakonske regulative kada je u pitanju manjinsko organiziranje obzirom da sadašnji zakon o drogama koji se primjenjuje na manjinske udruge ne uključuje specifičnosti organiziranja koji karakteristično za udruge čija je svrha zaštite, unapređenja, identiteta pripadnika nacionalnih manjina. Vijeća za nacionalne manjine nisu udruge, ali se reguliraju kao da jesu. Tu treba precizno definirati na koji način će se one regulirati. Jer nisu udruge a opet funkcioniraju manje-više kao udruge. Ostaje nedorečena pravna osobnost predstavnika nacionalnih manjina što u praksi ograničavaju njihovu djelotvornost, a što se osobito, što je osobito značajno za one nacionalne manjine koje nemaju izbor za svoja vijeća. Isto tako kada su u pitanju koordinacije vijeća nacionalnih manjina osnovane za područje Republike Hrvatske postavljeno je pitanje da li se zakonskim rješenjima po kojima vijeća na koordinacije prenose kako svoja ovlaštenja tako zajedno i s tim sredstva reducira uloga Vijeća nacionalnih manjina utvrđena Ustavnim zakonom. mada je donošenjem razmatrano u Zakonu o registru ostvaren napredak izneseno je mišljenje da bi trebalo razmotriti sadrže li zakonska rješenja dovoljno učinkovit mehanizam kojim bi se omogućilo nekontrolirano formiranje koordinacija. Imajući pri tom u vidu da Ustavni zakon omogućava formiranje koordinacija unutar iste manjine kao i formiranje koordinacija vijeća različitim manjina što bi u praksi moglo dovesti do bespotrebno multipliciranje tih vijeća. I na kraju zatraženo je na kraju da se u postupku donošenja Zakona o registru vijeća koordinacije, predstavnika nacionalnih manjina da se prihvaća prijedlog Odbora kojim se tražilo da se sredstva za rad koordinacije vijeća nacionalnih manjina … na područje cijele Republike osiguravaju u državnom proračunu, jer do sada to nije regulirano. Nakon provedene rasprave Odbor je većinom glasova, 8 za i 2 suzdržana Hvala i vama predsjedniče Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. DA li predstavnici drugih radnih tijela žele? ne. Hvala lijepa. Idemo na raspravu po klubovima. Prava za raspravu prijavila se poštovana zastupnica Melita Mulić u ime kluba Socijaldemokratske partije Hrvatske. Izvolite. Zahvaljujem se uvaženi potpredsjedniče Sabora, uvaženi ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Ovaj Prijedlog zakona je jedan od eklatantnih primjera kako jedan nedovoljno pripremljen Zakon koji je bio donesen u srpnju prošle godine, dakle ne tako davno, zapravo tehnički neprovediv i to zbog nedostatnih administrativnih kapaciteta i opterećenosti tijela opće uprave odnosno neprimjenjivanje principa supsidijarnosti u upravi. On je naravno donesen s dobrim namjerama to je već ovdje bilo rečeno ali nije zaživio te ga stoga moramo mijenjati. Budući da je ministar napomenuo da očekuje određeni doprinos kada je u pitanju općenito reguliranje ove problematike, te i dijelom na tragu onoga što je Odbor zaključio, mislim da je nužno malo kontekstualizirati neka pitanja tim više što se radi o Ustavnom zakonu. Naime, pravedno zastupanje svih segmenata društva jedan od glavnih političkih ciljeva u većini demokracija. demokracija. RH u svojim se ustavnim rješenjima opredijelila da se status nacionalnih manjina konstititucionalizira u sklopu materije ljudskih prava i temeljnih sloboda što je uređeno Ustavom RH člankom 15. Zastupanje nacionalnih manjina nastoji se osigurati izbornim sustavom koji će omogućiti njihovo sudjelovanje u političkom životu općenito te spriječiti moguću diskriminaciju. Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina osigurava se zastupljenost manjina u predstavničkim tijelima na državnoj i lokalnoj razini. Zaštita nacionalnih manjina te prava i slobode pripadnika nacionalnih manjina uređeni su i međunarodnim ugovorima kojih je RH stranka. Npr. okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina, Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i njezinih protokola, Europske povelje o regionalnim manjinskim jezicima posebnim zakonima i bilateralnim međunarodnim ugovorima koji se odnose na manjinska prava. Odredbom članka 23. Ustavnog zakona je utvrđeno da se s ciljem unapređivanja i očuvanja i zaštite položaja manjina u društvu pripadnici nacionalnih manjina biraju svoje predstavnike radi sudjelovanja u javnom životu i upravljanju u lokalnim poslovima putem vijeća i predstavnika nacionalnih manjina. manjina. RH je svojom zakonodavnom regulativom praksom i političkom reprezentativnošću na državnoj razini postigla visok stupanj zaštite prava nacionalnih manjina. U skladu s tim vrlo često se ističe kako smo u zakonskoj regulaciji ove problematike odmakli ispred mnogih zemalja. Primjerice zastupljenost pripadnika manjina u parlamentima Europe je izuzetak, a iste se učestalije javlja u predstavničkim tijelima lokalne i regionalne samouprave. dakle na europskoj razini jer to puno češće bolje regulirano u regionalnim pokrajinskim parlamentima odnosno na razini jedinica lokalne samouprave. Hrvatska pak tu ima prostora za poboljšanje zakonodavnog okvira. da je Zakon o registru vijeća koordinacije vijeća i predstavnika nacionalne manjine Hrvatski sabor u dva čitanja donio 1.srpnja prošle godine. dakle to je bilo 6 dana prije održavanja izbora za vijeće i predstavnike nacionalnih manjina. Klub SDP-a tada nije podržao taj zakon jer su tražili cjelovitiju i kvalitetniju izradu normativnog dijela sveukupne materije koja regulira manjinsku politiku u RH. Koliko Koliko je bilo loše da se zakon donosi u hitnom postupku iako u dva čitanja formalno ali je hitno uvidio da je stopi na snagu tri dana prije održavanja izbora i s nepripremljenom upravom vidimo danas. Zakon je donesen bez da se prethodno normativno uredila preostala problematika vezana za vijeća i za predstavnike. Umjesto da se donio zakon o predstavnicima i vijećima nacionalnih manjina donio se Zakon o registru. Jer postupak i način registracije ovih organizacijskih oblika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne samouprave odnosno u jedinicama područne (regionalne) samouprave nije bio propisan niti jednim zakonom već podzakonskim aktom bio propisan sadržaj registra, vođenje i obrasci zahtjeva za upis u registar vijeća nacionalnih manjina. Zakon o registru otvorio je brojna pitanja pa tko pitanje pravne osobnosti, usklađenosti, ovjeravanja i nadzora zakonitosti nad Statuom, način biranja odnosno legitimitet članova koordinacije. S obzirom da se pokazalo da je 9 mjeseci nakon stupanja na snagu zakona te održanih izbora zakon nepovrediv odnosno pokazale su se teškoće u provedbi pred nama je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registru vijeća koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina s Konačnim prijedlogom zakona koji će klub SDP-a podržati jer će omogućiti saniranje kako od administrativnog nereda koji je nastao oko starog i novog registra tako će omogućiti i legitimno izabranim predstavnicima nacionalnih manjina i predstavnicama, da ostvare svoja prava zagarantirana širokim zakonskim okvirom kojeg imamo a istodobno praktički blokirana neprovedivošću ovog zakona. Naime, do sada su provedene ciklusa izbor za manjinsku samoupravu. Ako smo mogli ustvrditi da smo prvim izborima za vijeće i predstavnike nacionalnih manjina ušli u novo razdoblje zaštite prava da su ti izbori unatoč svim problemima koji su se pri tome pojavili ipak označili početak boljeg ostvarivanja prava nacionalnih manjina na lokalnim i regionalnim razinama, … završetku trećeg izbornog ciklus barem možemo ustvrditi da smo na kraju tog početka. Mi znamo da elektronički registar koje je bilo dužno voditi Ministarstvo uprave nije bio zaživio. Taj stari registar bio je povučen sa internetskih stranica ministarstva pa opet vraćen da se novo izabrani predsjednici ili predsjednice vijeća nisu mogli dobiti rješenje o upisu u registar, da pojedini nisu mogli pristupiti žiro računu bez izdanih punomoći svojih prethodnika. Ako sve to znamo tada možemo zaključiti da smo daleko od kraja početka i na pretka u kvalitetnom i punom ostvarivanju manjinskih prava u lokalnim samoupravama. Ne zaboravimo, još je jedna činjenica dovela do toga. Izbori su bili raspisani u srpnju u vrijeme godišnjih odmora. Djelovanje vijeću i predstavnika nacionalnih manjina u provom ali i drugom mandatu obilježeno je različitim uvjetima u kojima su pojedina vijeća djelovala. Prevladavalo je nezadovoljstvo položajem i mogućnošću djelovanja koje su imale većine vijeća i predstavnika nacionalnih manjina. Ta činjenica nikako nije mogla proizvesti pozitivan učinaka na odaziv birača i motiviranost samih pripadnika nacionalnih manjina ali činjenice da se izbori raspisuju u srpnju utjecala je na to da se nakon provedena tri izborna ciklusa da je odaziv i manji.

Izbori su održani za članove ukupno 276 vijeća nacionalnih manjina i za ukupno 173 predstavnika nacionalnih manjina u općinama, gradovima i županijama. Izabrano je blizu 90% vijeća i oko 75% predstavnika nacionalnih manjina. U ime odgovornosti prema svima njima i smatrajući da se zakonskim rješenjem koji predlaže Vlada RH omogućuje da se uklone dvojbe oko preregistracije i registracije u registar, da se utvrde nadležnosti za nadzor zakonitosti instituta, vijeća i koordinacije vijeća, da se uredi sadržaj rješenja upisa subjekata u registar te uredi način određivanja članova koordinacije vijeća, te najvažnije da se omogućava ostvarivanje prava i obveza određenih Ustavnim zakonom klub SDP-a podržat će ovaj zakon. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa klubu SDP-a. Idemo naprijed s raspravom. U ime kluba Hvala i vama Poštovani dopredsjedniče Hrvatskoga sabora, štovani ministre sa suradnicima, uvažene kolegice i kolege. Kao što je već ovdje bilo danas rečeno samim Ustavnim zakonom je utvrđeno da s ciljem unapređivanja i očuvanja zaštite položaja manjine u društvu pripadnici nacionalnih manjina biraju svoje predstavnike radi sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća i predstavnika nacionalnih manjina. Također je propisano da vijeća nacionalnih manjina lokalne i područne samouprave mogu radi usklađivanja ili unapređivanja zajedničkih interesa osnovati koordinacije Vijeća nacionalnih manjina te da vijeća nacionalnih manjina područne samouprave mogu osnovati koordinacije vijeća nacionalnih manjina za područje Republike Hrvatske kada je Sporazumu o osnivanju koordinacije pristupilo više od polovine vijeća nacionalnih manjina te područne samouprave. Za vijeća nacionalnih manjina i za koordinacije vijeća nacionalnih manjina ustavnim zakonom je propisano stjecanje pravne osobnosti, ali kako se to svojstvo pravne osobnosti stječe upisom u registar postupak i način registracije vijeća, koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina uređen je Zakonom o registru vijeća. Koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, dok su oblik i sadržaj te vođenje registra i obrasci zahtjeva za upis u Registar vijeća nacionalnih manjina uređeni Pravilnikom o obliku, sadržaju i načinu vođenja registra vijeća, koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina. Dosadašnja primjena Zakona o registru ukazala je na određene poteškoće: neujednačenost i sporost u provedbi propisanog postupka upisa subjekata upisa u registar. Drago mi je ovdje danas da je predlagatelj uvidio te probleme te da će se ovim izmjenama većim dijelom riješiti neki od njih kao što su uklanjanje dvojbi vezanih uz podnošenje zahtjeva za preregistraciju i mogućnost preregistracije vijeća nacionalnih manjina koja su bila upisana u registar vijeća nacionalnih manjina prema ranije važećim propisima, uređivanje nadležnosti za nadzor zakonitosti statuta vijeća nacionalnih manjina i ovjeravanje Statuta koordinacija Vijeća nacionalnih manjina, uređivanje sadržaja rješenja o upisu subjekata upisa u registar te uređivanja načina određivanja članova koordinacije vijeća nacionalnih manjina. Naime, zakon o registru je propisao da se vijeća nacionalnih manjina jedinica lokalne i područne odnosno regionalne samouprave koja su upisana u postojeći registar vijeća nacionalnih manjina mogu upisati u registar na temelju zahtjeva za preregistracijom, uz dostavu određenih isprava, a taj dio o ispravama kojima dosadašnji registar vijeća nacionalnih manjina ne raspolaže izazvao je određene nedoumice vezano uz podnošenje odgovarajućeg obrasca zahtjeva za upis promjena u registar te dostavu odgovarajućih priloga uz taj obrazac. Zato prije svega je opravdano donošenje izmjena ovog zakona po hitnom postupku, odnosno potreba žurnog postupanja sukladno ovom zakonu imajući u vidu da su izbori za članove vijeća nacionalnih manjina i za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne samouprave održani lani 10. srpnja, odnosno da je od održavanja izbora proteklo više od 6 mjeseci. A što se tiče samih rješenja izdano je tek nekoliko rješenja, prije svega predstavnicima jer je taj dio bio jednostavniji. Bitno je isto tako da će se započeti postupci u predmetima po zahtjevima subjekata upisa za popis u registar vijeća, koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina koji nisu dovršeni, a započeti su, znači do stupanja na snagu ovog zakona ti postupci će se nastaviti i dovršiti prema odredbama ovog zakona iz razloga što je ovaj zakon puno povoljniji za te subjekte upisa. Budući da u dosadašnjem Zakonu o registru nije bilo propisano tko može biti određen za člana koordinacije vijeća nacionalne manjine, odnosno može li samim članom koordinacije biti određen samo član vijeća ili vijeće za člana koordinacije može odrediti i osobu izvan reda svog članstva, odnosno osobu koja nije izabrana na izborima. Zato je u članku 21. Zakona o registru dodan stavak kojim je to pitanje uređeno i to tako da članove koordinacije određuju vijeća znači iz svojih vlastitih redova. Na ovaj način možemo reći da se rješava jedan mali dio problema, ali isto tako moramo reći da nam ostaju i dalje veliki problemi direktno kod funkcioniranja manjinskih vijeća u praksi jer tamo gdje postoji razumijevanje lokalne samouprave kao npr. u Daruvaru ili u Zagrebu vijeća funkcioniraju. Ali imamo i drugačije primjere gdje nerazumijevanjem lokalne samouprave kao što je recimo u Iloku, ta vijeća su još uvijek i dan danas samo ukras demokracije, a nemaju svoju namjenu koju bi u svom izvornom dijelu trebala imati. Isto tako je veliki problem kod termina samih održavanja izbora za vijeća i za predstavnike koji bi se prije svega mogao spojiti sa lokalnim izborima pošto većinom u tom dijelu njih i prati. S time bi se osigurao dovoljan broj biračkih mjesta, veća izlaznost na izbore, a samim time i jači legitimitet izabranih predstavnika i vijeća. A i u ovo smo vrijeme gdje su nam financije jako bitne, s time bi se jedan značajan dio financijskih sredstava ušparao. Stoga otvara se mogućnost odnosno trebamo razmotriti mogućnost da li je u ovom dijelu stvorena potreba i za izborni zakon. Što na kraju reći, evo u ime Kluba zastupnika Hrvatske narodne stranke-Liberalni demokrati, Hrvatska narodna stranka-Liberalni demokrati podržat će ove izmjene zakona. Hvala. Hvala lijepa klubu HNS-a. Idemo naprijed. U ime kluba Nacionalnih manjina u Hrvatskom saboru poštovani zastupnik Nedžad Hodžić. Izvolite poštovani zastupniče. Hvala lijepo gospodine predsjedavajući. Poštovani predstavnici Vlade, kolegice i kolege. Već je toga puno rečeno o ovom zakonu, ja ću samo u ime kluba reći još par nekih načelnih stvari. Dakle Klub zastupnika Nacionalnih manjina će podržati ovaj Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Registru vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, sa konačnim prijedlogom u obliku kako je to predlagatelj i predložio. Predložene izmjene i dopune su prije svega na tragu poboljšanja prethodne varijante zakona koji ostavlja određene dvojbe vezane za podnošenje zahtjeva za preregistraciju vijeća nacionalnih manjina. Također, ovim izmjenama i dopunama se definira da nadležnost za nadzor za nadzor zakonitosti Statuta vijeća nacionalnih manjina preuzimaju uredi državne uprave u županijama za što svakako postoji zakonsko uporište, a u praksi pojednostavljuje i ubrzava proces od izbora za vijeća predstavnika nacionalnih manjina pa do mogućnosti da izabrana vijeća i predstavnici nacionalnih manjina na zakonit način započnu sa svojim radom. Uređivanje sadržaja rješenja o upisu subjekata u registar, kao i uređenje načina određivanja članova koordinacija vijeća nacionalnih manjina na tragu su pojednostavljenja procedure i zaokruženja procesa izrade Registra vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, a želimo vjerovati sve sa ciljem da sukladno odredbama članka 23. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina očuva, unaprijedi i zaštiti položaj pripadnika nacionalnih manjina u hrvatskom društvu. Dakle, ove izmjene i dopune ćemo podržati ali i iskoristiti ovu priliku da još jedan put upozorimo na dosadašnju praksu provođenja izbora za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina, te njihovog upisa i početka djelovanja. Na prošlim izborima koji su provedeni u sedmom mjesecu 2011. godine došlo je prije svega do velikog kašnjenja sa određivanjem datuma izbora koji su na kraju provedeni u poprilično neprimjerenom terminu turističke sezone i godišnjih odmora. Kada tome dodamo sve probleme oko osnivačkih skupština, donošenja i ovjere statuta i upisa u registar imamo situaciju da je prošlo gotovo godinu dana, a da u stvari vijeća i predstavnici praktično ne djeluju. Na pretprošlim izborima 2007. godine posezalo se za apsolutno protuzakonitom i protuustavnom praksom da za vijeća i predstavnike bošnjačke nacionalne manjine su mogli glasovati i oni građani koji su u popisima birača, koji Da se išlo na ocjenu zakonitosti i ustavnosti tih izbora apsolutno bi se došlo do situacije da su takvi izbori neregularni i protuzakoniti. Ne želimo vjerovati da je tako, ali se ne možemo othrvati utisku da se ovoj problematici u praksi prilazi dosta traljavo pa i neozbiljno. Nadam se da nije preteška riječ što si jedna ozbiljna država kakva Hrvatska mora biti naprosto ne smije dozvoliti. Stoga i ovom prilikom apeliramo da se u našoj zemlji problematika pripadnika nacionalnih manjina uredi cjelovitim zakonskim rješenjima vezano i za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina, ali i za udruge građana sa nacionalnim predznakom. Jer dosadašnji Zakon o udrugama regulira da se nacionalnom nekakvom udrugom mogu nazvati tri čovjeka koji registriraju udrugu na lokalnoj razini što onda u praksi donosi i niz problema oko oko pitanja tko u stvari oficijelno predstavlja određenu nacionalnu manjinu. Nacionalne manjine su naprosto bogatstvo i ukras ove zemlje i zadatak i nas pripadnika nacionalnih manjina, a i pripadnika domicijelnog stanovništva, dakle hrvatskog društva u cjelini je da pripadnici nacionalnih manjina žive integrirani u sve segmente našeg društva, ali i da u potpunosti očuvaju svoje brojne posebnosti. Kao praktično nova članica Europske unije to smo dužni obezbijediti i na zakonodavnoj i na što je još važnije i na praktičnoj životnoj razini. Od nas to očekuju i ostale zemlje Europske unije kao i ostale zemlje u regiji u kojoj de facto jesmo. Dakle, ove izmjene ćemo podržati, ali očekujemo da se u budućnosti o problemima manjina nađu cjelovita zakonska rješenja. Hvala lijepa. Hvala kolegi Hodžiću i klubu nacionalnih manjina. Sada prelazimo na raspravu od 10 minuta. Prvi za raspravu se prijavio poštovani zastupnik Jovo Vuković. Izvolite poštovani zastupniče. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani gospodine ministre sa suradnicima. Moje kolege, predstavnici nacionalnih manjina i predsjednik kluba kao i gospođa iz SDP-a puno toga su rekla o ovom Zakonu. Ja želim nekoliko rečenica reći obzirom da sam pripadnik najveće nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj Srpske nacionalne manjine. Pod broj jedan, Vijeća nacionalnih manjina su po drugi put birana 11.7. prošle godine u vrlo jedno neprimjereno vrijeme, u vrijeme godišnjih odmora gdje je izašlo vrlo malo ljudi i gdje jednostavno to marginalizirano na način da se eto tako što bi rekli održi pa kako prođe, prođe. Mi se duboko nadamo da ovo Ministarstvo uprave neće to dozvoliti u budućim, sljedećim izborima. Također, Vijeća nacionalnih manjina svjedoci smo i dosadašnjih diskusija, do sada uopšte nisu registrirani, niz problema imaju od čak i sazivanja konstituirajućih sjednica. Ovaj Zakon koji će i klub SDSS-a podržati u članku 2. kaže da se sad to prenosi na određivanje na županije. Bojim se da ne bude samo nekih problema i opstrukcija u određenim županijama gdje je bilo problema i sa održavanjem izbora za Vijeće nacionalnih manjina. Ja se nadam da će ministarstvo to sve skupa provesti i da će jednostavno sve skupa to na neki način iskontrolirati. Vijeća nacionalnih manjina su zamišljena kao pomoć lokalnoj i regionalnoj samoupravi gdje bi trebali da manifestuju određene probleme nacionalnih manjina koje oni imaju u u svojoj zajednici i da pomognu lokalnoj samoupravi, regionalnoj samoupravi da što prije to sve skupa se i prebrodi i da naravno učestvuju u svim drugim stvarima u granicama svojih ovlasti i svojih mogućnosti. međutim, vrlo često jer su oni stvoreni samo kao fikusi i tu nema nikakvih koordinacija. Stvoreni su da se izaberu, da se to na neki način završi i to se svodi, što je kolega Hodžić rekao, na to ili gospodin Bilek da ako ima koordinacije sa načelnikom ili županom onda je to u redu. Ako je nema to vijeće praktično kao da i ne postoji. Obzirom da Vijeće srpske nacionalne manjine ima najviše naravno da imamo i najviše problema. Ja lično mislim da ovaj zakon koji, izmjene i ove dopune zakona koje ćemo podržati idu na tom tragu da se te neke određene stvari na neki način prevaziđu, obzirom da, slažem se ja da sve ima svoje porođajne muke pa tako i ovi izbori i formiranje Vijeća nacionalnih manjina. Ali isto tako smatramo da se moramo time malo više pozabaviti. Izlaznost je bila 11%. To je ispod svakog nivoa iz razloga datuma izlaznosti. Izbori koji su bili u sedmom mjesecu prošle godine do danas ništa nije registrirano, ništa nije napravljeno, ništa nije urađeno. Što reći? Ne reći ništa, osim što pozdravljamo da su izmjene ovog Zakona došle konačno na dnevni red Sabora. Želimo vjerovati da će ovo Ministarstvo uprave pozabaviti se sa niz problema Vijeća nacionalnih manjina koje imamo i da će pokušati na sve moguće načine. Ovo je jedan dio da se ovo sad prevaziđe, jer sastavit ćemo još malo godinu dana od izbora da nismo registrirali vijeća, da nismo registrirali koordinacije i ovo je za pozdraviti, ali kažem da mislim da imamo još niz problema, da jednostavno, ministar je to u uvodnom izlaganju rekao i ja se nadam da će to sa svojom ekipom provesti, da jednostavno pokušamo ta vijeća nacionalnih manjina da zaista ne budu fikusi, da učestvuju u društvu, da učestvuju u određenim situacijama tamo gdje su birani, da pospješimo izlaznost, to mi moramo sami među sobom, ali isto tako očekujemo i pomoć lokalne i regionalne samouprave pa i Ministarstva uprave. Mi ćemo ovaj zakon podržati. Hvala lijepa. Hvala i vama poštovani kolega Vuković. Sad bi zastali sa radom i nastavili zasjedanje Sabora sutra u petak u 9,30 sa raspravom o Konačnom prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o, a ne. Di mi je? Sad ćemo mi to naći. Počet ćemo sa raspravom o Izvješću Nacionalnog vijeća za šport u razdoblju od 18. lipnja 2010. godine do 31. prosinca 2011. godine. Vidimo se sutra u 9,30. Svako dobro do tada. Hvala lijepa. Hvala